Herra forseti. Hér spyr ég um Fjölbrautaskóla Suðurlands og skal hér með uppljóstrast að ég ber miklar taugar til þess skóla. Fyrir 30 árum, um þessar mundir, settist ég á skólabekk þar og lauk fjórum árum síðar stúdentsprófi þaðan. En mig langar samt að trúa því að mér væri hlýtt til þessa skóla hvort eð er vegna þess að í honum kemur saman margt af því besta við framhaldsskólakerfið okkar. Þetta er skóli sem er settur á laggirnar fyrir um 40 árum í samvinnu ríkis og sveitarfélaga um allt Suðurland, gríðarstórt landsvæði, í þeirri viðleitni að auðvelda ungu fólki að mennta sig í heimabyggð. Þetta tókst. Fólki varð auðveldara að halda sig heima fyrir og í dag er þetta öflugur skóli með næstum því 1.000 nemendur í dagskóla, sinnir iðnnámi af krafti, býður upp á listnám og hestabrautir fyrir utan allt bóknámið sem er þarna í boði líka. Hann hefur alltaf státað af mjög fjölbreyttum nemendahópi, m.a. vegna þess að þetta er skóli sem er skilgreindur landfræðilega, hann tekur við öllum nemendum á Suðurlandsundirlendinu hvernig svo sem þau standa. Þetta vil ég meina að herði beinin í skólum. Það er gott fyrir skóla að lenda ekki í, eins og sumir bóknámsskólarnir í Reykjavík, að velja úr ákveðna tegund af nemendahópum heldur þurfi að takast á við alla flóruna. Þannig byggjum við öflugt, fjölbreytt og betra skólasamfélag. Þegar ég byrjaði var t.d. nýhætt að kenna nemendum af Litla-Hrauni í skólastofum á Selfossi, það var búið að byggja lítinn kofa niður á Hrauni fyrir þennan þennan nemendahóp en þetta sýnir breiddina sem til staðar er. Eðli máls samkvæmt, vegna þess að samgöngur eru ekki alltaf upp á marga fiska, almenningssamgöngur sérstaklega, og það er um langan veg að fara á þessu svæði hefur heimavist alltaf verið mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Lengst af var lítið mál að koma henni fyrir í húsnæði gistihúsa eða hótela á svæðinu meðan ferðaþjónustan var bara rétt yfir hásumarið. En

ekki varanlega, ekki til langtíma og væntanlega verður varanleg lausn ekki fundin í samnýtingu á gistiheimilum eins og nú er. (Forseti hringir.) Þess vegna langar mig að spyrja ráðherra: Hvernig hyggst hann tryggja framtíð heimavistar í Fjölbrautaskóla Suðurlands?

móta mann fyrir lífstíð þannig að sá tími hefur auðvitað sterk áhrif eins og þingmaðurinn rakti vel. En það er líka þannig að þetta er, alveg eins og þingmaðurinn fór yfir, einstaklega öflugur og flottur skóli, Fjölbrautaskóli Suðurlands. Ég hef heimsótt þann skóla sem menntamálaráðherra og fylgst með starfinu þar og það er gríðarlega öflugt og flott starf sem þarna er unnið, fjölbreytt nám, eins og þingmaðurinn nefnir, og samstarf og samvinna ráðuneytisins og stjórnvalda við þennan skóla og stjórnendur hans hefur verið gríðarlega öflugt og flott. Nægir að nefna nýlegt samstarf á milli Garðyrkjuskólans á Reykjum og Fjölbrautaskóla Suðurlands sem er að komast aðeins reynsla á og þroski núna og er verið að þroska áfram. Það eru breytingar sem standa þarna fyrir dyrum í skólanum, það eru mörg verkefni fram undan og

Við erum búin að ganga frá samningi um leigu, eins og þingmaðurinn nefndi, á húsnæði við heimavist Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ég ætla ekki að rekja söguna á bak við heimavistina, það var gert ágætlega hérna í innganginum. Það er búið að gera þriggja ára samning um það húsnæði til þriggja ára er búið að tryggja húsnæði til heimavistar við Fjölbrautaskóla Suðurlands. En það er líka þannig að við gerum ráð fyrir framtíðarlausn

Við erum líka að gera ráð fyrir viðbyggingu við verknámshúsið við fjölbrautaskólann og það er líka gert ráð fyrir endurbótum á byggingunum á Reykjum. Þá er náttúrlega eðlilegt að menn velti fyrir sér: Eru þessar áætlanir fjármagnaðar? Ég segi strax að við erum búin að tryggja leigu á húsnæði til þriggja ára. Þá er eðlilegt að menn velti fyrir sér: Eru þessar framkvæmdir fjármagnaðar? Þetta er eitt af því sem ég hef lagt áherslu á við vinnslu fjármálaáætlunar núna. Það eru viðbyggingar og þær sem við nefnum hér eru inni í þeim áætlunum, í fjármálaáætlun. það eru eilitlar breytingar sem við erum að óska eftir í millifærslum milli málefnaflokka og málefnasviða sem ég hef rætt við fjárlaganefnd og erum að vinna að með fjármálaráðuneytinu og ég reikna með að geti komið inn fyrir síðari umræðu fjármálaáætlunar. Gangi þær eftir þá erum við með þetta fjármagnað eins og staðan er í dag. Það sem getur hins vegar haft áhrif á það er ef framkvæmdakostnaður fer langt upp fyrir því að það eru viðbyggingar við allflesta verknámsskóla á landinu inni í þessu. í þessu. Það kann að vera að það þurfi að uppfæra þetta á tímanum en við erum að reikna með því að þetta sé inni í þeirri framkvæmdaáætlun vegna þess, eins og þingmaðurinn nefndi, að þessi skóli er gríðarlega mikilvægur, sinnir stóru landsvæði, er með fjölbreytt nám og það hefur núna á síðustu misserum orðið enn fjölbreyttara og við höfum vilja til þess, m.a. í tengslum við uppbygginguna í Garðyrkjuskólanum á Reykjum, sem nú er undir FSu, og hefur farið vel af stað.

búið vel um uppbyggingu heimavistar við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Við vonum bara að það endi vel hjá nefndinni vegna þess að þetta er mjög mikilvægt og ég held að sagan sé farin að segja okkur að núverandi fyrirkomulag og það fyrirkomulag sem hefur lengst af gengið ágætlega gengur ekki lengur í því umhverfi þar sem er allt annars konar samkeppni um húsnæði en var. Þegar ég var þarna í skóla fyrir 30 árum þá var ekkert mál að nota Hótel Þóristún undir heimavistina vegna þess að túristarnir voru þar bara í júní, júlí, ágúst þegar nemendurnir voru heima í heyskap. Nú er öldin önnur og öll þessi hótel eru í notkun allt árið um kring þannig að rúmin eru bara ekkert laus. Þess vegna er eðlilegt að stíga það skref að byggja heimavist sem þjónar þeim tilgangi einum, sem þjónar því hlutverki að vera heimavist fjölbrautaskólans á lóð hans eins og hæstv. ráðherra nefndi. Mig langar aðeins að stelast til að spyrja hæstv. ráðherra þar sem hann er nú barnamálaráðherra ofan á allt annað og á reglulega í samtölum við börn og ungmenni, vegna þess að þegar við erum að fjalla um samgönguáætlun í umhverfis- og samgöngunefnd þessa dagana þá fáum við ítrekað þau skilaboð frá ungmennum að almenningssamgöngur um allt landið þjóni ekki þeirra þörfum. Þegar kemur að framhaldsskólunum erum við auðvitað með skólabíla til að dekka dekka sitthvorn endann á deginum en almenningssamgöngur á landsbyggðinni, svo við tölum bara um þetta tilvik á Suðurlandsundirlendinu,

þar á meðal varðandi heimavistina. Varðandi samgönguáætlun og almenningssamgöngur þá eru þær auðvitað ekki beint á mínu borði en það er gríðarlega mikilvægt að við sem stjórnvöld, hvort sem það er ríki, sveitarfélög eða aðrir, séum í auknum mæli — við sjáum að það er að byrja að gerast — í meiri samskiptum við ungt fólk þegar verið er að taka ákvarðanir og forma stefnur. Ég Ég skal bara segja það hér að ég mun taka þetta áfram og beina því til þeirra sem vinna að þessum málum sem lúta að almenningssamgöngum í dreifbýli að skoða sérstaklega stöðu ungs fólks í því sambandi og hvort hægt sé að hlusta betur á þeirra raddir af því að það er gríðarlega mikilvægt og og skiptir máli að það sé gert. Ég vil þakka þingmanninum fyrir að hafa tekið þetta mál upp. Það er ánægjulegt að geta rætt viðbyggingar og framkvæmdir við fjölbrautaskólana í kringum landið og FSu er sannarlega flottur og góður skóli, eins og svo fjölmargir í kringum landið sem eru að gera frábæra hluti á hverjum einasta degi.

Virðulegi forseti Hér langar mig að ræða við hæstv. mennta- og barnamálaráðherra um hlutverk stofnana á hans málefnasviði við mat á menntun innflytjenda. Í vetur hef ég lagt fram sambærilega fyrirspurn til fjögurra ráðherra varðandi mat á námi frá útlöndum í þeim tilgangi að kanna hvernig ólíkir aðilar vinna saman að þessu verkefni og hvernig þeir rækja mismunandi hlutverk við mat á menntun. Í byrjun febrúar opnaði þjónustugátt fyrir mat á námi og starfsréttindum á island.is. Vinna við þjónustugáttina hefur verið leidd af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti í samstarfi við Stafrænt Ísland og ENIC/NARIC-skrifstofu Háskóla Íslands og fleiri lykilaðila. Tilgangurinn með matinu getur verið margþættur, svo sem vegna innskráningar í skóla, vegna viðurkenningar á námi, vegna launaröðunar, veitingar starfsréttinda sem skilyrðis fyrir því að starfa í tiltekinni fagstétt o.fl. Með þjónustugáttinni er verið að tengja umsækjendur í gegnum miðlæga síðu við alla þá sem síðar koma að mati og viðurkenningu á námi og starfsréttindum hér á landi. Þannig batnar aðgengi fólks sem vill fá menntun frá útlöndum metna, bæði innflytjenda og innfæddra. er um að ræða mjög mikilvægt skref til einföldunar. Loksins er hægt að sækja um og sjá á einum stað allar upplýsingar um kröfur sem gerðar eru til umsókna um viðurkenningu á menntun eða færni. Gáttin er mikilvæg, virðulegi forseti, en hún er bara eitt skref til bætts verklags og aukinnar skilvirkni því að eðli málsins samkvæmt þarf fjöldi fólks að koma að mati á ólíku námi og starfsréttindum. Mikilvægt er að fólk með sérþekkingu komi að matinu og að hvergi sé slegið af kröfum til að sinna störfum í samfélaginu, hvort sem það er við matargerð, húsbyggingar eða í heilbrigðiskerfinu. Með þjónustugáttinni er verið að tengja umsækjendur við fólkið sem sinnir matinu.

Hverjar eru skyldur framhaldsskóla við mat á námi innflytjenda, við að leiðbeina fólki varðandi frekara nám og til að bjóða upp á námskeið eða námsleiðir sem fólk með menntun frá erlendum skólum kann að vanta?

samfélagi og heimi eins og við búum í sem er að opnast og við erum að sjá aukinn fjölda innflytjenda dag frá degi og viku frá viku flytjast til landsins og taka þátt í því að byggja upp íslenskt samfélag. Þá er gríðarlega mikilvægt að þetta sé einn af þeim þáttum sem við skoðum sérstaklega og skiptir máli að

Í mennta- og barnamálaráðuneytinu eða undirstofnunum þess koma framhaldsskólar að mati á menntun innflytjenda þegar um er að ræða nám á framhaldsskólastigi. Með gildistöku nýrra laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem tók formlega til starfa þann 1. apríl sl. færðist samhliða umsýsla og útgáfa leyfisbréfa kennara til mennta- og barnamálaráðuneytisins frá fráfarandi Menntamálastofnun og hafði verið í höndum Menntamálastofnunar fram að þeim degi. Og hverjar eru skyldur framhaldsskólanna við mat á námi innflytjenda? Það kemur fram í lögum um framhaldsskóla að almennt er fjallað um mat á námi í aðalnámskrá framhaldsskólans. Það er í kafla 15.1 í aðalnámskrá fjallað sérstaklega um þetta. Það er ekkert fjallað sérstaklega um mat á námi erlendis frá en Ísland veitir einstaklingum, háskólum, vinnuveitendum, fagfélögum, stofnunum og öðrum hagaðilum upplýsingar um prófgráður og matsferli þegar um er að ræða slíkt og

Þetta er þá nám sem er í flestum tilvikum á framhaldsskólastigi. Það er líka kveðið á um móttöku nemenda sem eru með annað móðurmál en íslensku í lögum um framhaldsskóla og í einni grein laganna hefur verið sett reglugerð um rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku. Samkvæmt reglugerðinni er að finna heimild til handa framhaldsskólunum til að meta móðurmál nemenda til eininga í frjálsu vali eða til eininga í stað annars erlends tungumál þannig að það er mögulegt að nýta það með sama hætti. Það er fjallað um þessi atriði sérstaklega, um nemendur með annað móðurmál en íslensku, í aðalnámskrá framhaldsskólanna. Síðan spyr þingmaðurinn: Hverjar eru skyldur framhaldsskóla til að leiðbeina fólki með prófgráður frá erlendum skólum um leiðir til að bæta við sig námi til að öðlast starfsréttindi hér á landi?

Að lokum spurði þingmaðurinn: Hverjar eru skyldur framhaldsskóla til að bjóða upp á námskeið eða námsleiðir sem fólk með menntun frá erlendum skólum kann að vanta til að öðlast starfsréttindi hér á landi? Framhaldsskólarnir hafa í raun engar formlegar skyldur í þessu efni. Framhaldsskólanum ber hins vegar að tryggja fjölbreytt námsframboð og greiðar leiðir áfram í námi. Þetta er mjög almennt orðalag en ég held að það sé alveg

og nálgast hann eins og við myndum telja að væri mögulegt að nálgast okkur ef við myndum flytja með okkar námsgráður, sem eru fjölbreyttar, til framandi lands og ætluðum að taka þar þátt í atvinnulífi og samfélagi. Þessi yfirferð hérna gefur bara ágætt tilefni til að ætla að við þurfum aðeins að bæta okkur í þessu efni og það hygg ég að hafi verið ástæða þingmannsins fyrir að taka þetta hér upp og ég þakka fyrir það. Við munum skoða með hvaða hætti við getum komið því inn í næsta áfanga aðgerðaáætlunar um menntastefnu þar sem við erum að halda áfram að byggja ofan á þann grunn sem við erum að búa til núna í málefnum innflytjenda og fólks með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn, sem sannarlega hefur flutt hingað til landsins og er að auðga þetta samfélag á hverjum einasta degi.

vil einblína á er að ef mat á námi leiðir í ljós að umsækjanda vantar tiltekna þekkingu þá þyrfti að vera tryggt að hann fengi leiðbeiningar varðandi næstu skref, þar á meðal upplýsingar um hvert hann ætti að snúa sér varðandi náms- og starfsráðgjöf. Það er mjög mikilvægt fyrir einstaklingana og samfélagið að menntun sem fólk hefur aflað sér nýtist, þannig að ef því væri leiðbeint inn í náms- og starfsráðgjöf væri tryggð samfella og greið leið til framhaldsfræðslunnar, framhaldsskólanna eða háskólanna

Það hefur svo aftur bein tengsl við raunfærnimat sem við ræðum hér á eftir. En það var líka annað sem kom fram í máli hæstv. ráðherra sem ég vildi aðeins taka upp. Það er varðandi heimild framhaldsskólanna til að meta þekkingu í móðurmáli. Þar held ég að við gætum staðið okkur miklu betur í að bjóða upp á stöðupróf í öllum þeim tungumálum sem töluð eru hér á landi. Það gæti jafnframt verið hvati fyrir börn meðan þau eru í grunnskóla að viðhalda og leggja sig fram um að lesa og læra á sínu móðurmáli.

er hingað fluttur með annan tungumála- og menningarbakgrunn. Þessar ábendingar frá hv. þingmanni tökum við með okkur inn í þá vinnu og verður gaman að fylgja því eftir.

Mat á raunfærni byggist á þeirri hugmynd að nám fari ekki eingöngu fram innan formlega skólakerfisins heldur við alls konar aðstæður og í alls konar samhengi. Raunfærnimat er skilgreint í lögum um framhaldsfræðslu frá 2010 sem skipulegt ferli þar sem lagt er mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið getur byggst á skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi. Í lögunum kemur líka fram að þeir sem hafa stutta formlega skólagöngu og kjósa að leggja stund á nám sem skipulagt er á grundvelli laga um framhaldsfræðslu eða laga um framhaldsskóla eiga rétt á að einstaklingsbundin raunfærni þeirra sé metin. Haustið 2021 hófst þróunarverkefni um raunfærnimat á háskólastigi, þá í grunnnámi í leikskólakennarafræði, og mér skilst að frekari áform um þróun raunfærnimats séu uppi á háskólastiginu. Framkvæmd raunfærnimats fer fram á mörgum stöðum hjá viðurkenndum fræðsluaðilum, svo sem símenntunarmiðstöðvum og Iðunni, og samkvæmt reglugerð frá 2011. Aldursviðmiðin eru almennt 23 ár en í þróunarverkefni Háskóla Íslands eru það 25 ár. Mín upplifun er að viðhorf til þessarar aðferðafræði sé almennt mjög jákvætt. Helst hefur verið gagnrýnt að of mikið sé byggt á staðfestingu á starfsreynslu frekar en að fólk hafi tækifæri til að sýna fram á raunverulega færni. Í tengslum við umfjöllun um frumvarp til laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu fyrr í vetur komu fram nokkrar áhyggjur af stöðu verkefna sem Menntamálastofnun hefur sinnt og tengjast framhaldsfræðslunni. Þótt þær breytingar hafi ekki bein áhrif á framkvæmd raunfærnimatsins komu engu að síður fram áhyggjur af stöðu þess til framtíðar og að ekki væri skýrt af lögum hver bæri ábyrgð á forystu við þróun þess. Eins komu fram ábendingar um að ekki lægi alltaf ljóst fyrir hvaða menntastofnanir tækju við nemendum að raunfærnimati loknu. Þessi umfjöllun ásamt umræðu um mat á menntun innflytjenda varð kveikjan að fyrirspurn minni hér í dag og hef ég lagt fram sambærilega fyrirspurn til fleiri ráðherra. Hér vil ég spyrja um hlutverk mennta- og barnamálaráðuneytisins og stofnana þess er varðar raunfærnimat, skyldur varðandi matið, skyldur til að leiðbeina fólki sem lokið hefur raunfærnimati og hvort tryggt sé að framhaldsskólar geti tekið við nemendum sem lokið hafa raunfærnimati.

að það er gríðarlega mikilvægt að við nálgumst þetta með sama hætti, og þingmaðurinn fór ágætlega yfir mikilvægi raunfærnimats í skólakerfinu. Ég ætla að reyna að svara þeim spurningum sem sérstaklega var beint að mér en það var spurt m.a. hvert hlutverk ráðuneytisins og stofnana þess væri er varðaði er varðaði raunfærnimat. Í lögum um framhaldsskóla er kveðið á um að nemandi sem innritast í framhaldsskóla eigi rétt á því að raunfærni hans sé metin til náms og námseininga, enda falli metin raunfærni að námskrá og námsbrautarlýsingu viðkomandi skóla. Viðurkennda raunfærni sem metin er sem fellur utan brautarkjarna ber að meta síðan sem valgreinar. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er líka að finna umfjöllun um raunfærnimat inn á námsbrautir framhaldsskóla

Við höfum lagt áherslu á að vinna með fræðslumiðstöð atvinnulífsins að þessum málum og gert sérstakan samning við fræðslumiðstöð atvinnulífsins, þ.e. mennta- og barnamálaráðuneyti, til að stuðla að áframhaldandi samstarfi milli framhaldsfræðslunnar og og framhaldsskólanna í tengslum við einmitt raunfærnimatið. Það er mjög mikilvægt að tryggja góða samfellu milli raunfærnimats og framhaldsskóla og á grundvelli þessa samnings sem ég vitnaði hérna til, á milli ráðuneytisins og fræðslumiðstöðvarinnar, er núna verið að vinna tilraunaverkefni í samstarfi við Borgarholtsskóla í Grafarvogi sem er einstaklega framsækinn og flottur skóli. Þetta tilraunaverkefni snýr að því að þróa leiðir fyrir raunfærnimat innan framhaldsskólans. Markmiðið er að við munum vinna með afurð þessa verkefnis og fyrstu niðurstöðurnar ættu að liggja fyrir núna í sumar og þá er hægt að vinna úr þeim og taka ákvörðun um næstu skref. Af því að ég vitnaði til Menntamálastofnunar áðan er rétt að geta þess að Menntamálastofnun var með ákveðin stjórnsýsluverkefni sem sneru að framhaldsfræðslunni sem vörðuðu m.a. það að votta námskrár og námslýsingar ásamt því að viðurkenna fræðsluaðila á grundvelli laga um framhaldsfræðslu. En með gildistöku laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, sem tók til starfa 1. apríl, var ekki gert ráð fyrir því að þessi nýja stofnun tæki við þessum framangreindu verkefnum, en jafnframt er rétt að taka fram hér að — þannig að hún hafði þau hlutverk en það er rétt að taka það fram hér að félags- og vinnumarkaðsráðuneyti stendur fyrir heildarendurskoðun á framhaldsfræðslunni núna eins og vitnað var til og þar á meðal fyrirkomulagi verkefna sem snúa að vottun námskráa og námslýsinga og viðurkenningu fræðsluaðila. Í ljósi framangreinds

þessarar lagagreinar í framhaldsfræðslunni og um þetta er gott samstarf á milli ráðuneytanna þótt framhaldsfræðslan hafi flust yfir til félagsmálaráðuneytisins við myndun síðustu ríkisstjórnar. Hverjar eru skyldur framhaldsskóla til að leiðbeina fólki sem lokið hefur raunfærnimati um leiðir til að bæta við sig námi til að öðlast starfsréttindi hér á landi? Framhaldsskólinn á að leiðbeina nemendum sem eru innritaðir í skólann á hverjum tíma, það segir í lögum um framhaldsskóla. Aukið samstarf á milli framhaldsfræðslunnar

og væntum þess að afurð þess verkefnis verði að þróa enn frekari leiðir fyrir fólk sem lokið hefur raunfærnimati. Að lokum var spurt: Hverjar eru skyldur framhaldsskóla til að bjóða upp á námskeið eða námsleiðir sem fólk sem lokið hefur raunfærnimati kann að vanta til að öðlast starfsréttindi hér á landi? Framhaldsskólar hafa í raun engar formlegar skyldur í þeim efnum en í aðalnámskrá segir að lögð verði áhersla á mikilvægi þess að þátttakendur í framhaldsfræðslu sem óska eftir að snúa til baka í formlegt nám í framhaldsskóla fái námið metið eins og kostur er, þannig að þessi verkefni sem við vinnum að núna í samstarfi eru gríðarlega mikilvæg og ég held að það sé rétt og þingmaðurinn vitnaði til þess að hún væri að beina þessu til fleiri ráðherra af því að þetta liggur víða og heildarmyndin er víða og þessi púsl sem koma væntanlega í samtölum við fleiri ráðherra munu tengjast saman. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. mennta- og barnamálaráðherra svörin og ég fagna því sem fram kom í hans máli um samstarf bæði ráðuneyta og framhaldsskólanna og framhaldsfræðslunnar. Það er mikilvægt að það sé gott samstarf um raunfærnimatið, námsráðgjöf og námið sem einstaklingar þurfa að eiga aðgang að í kjölfar raunfærnimats. Mér finnst frábært að heyra af samningnum við Fræðslumiðstöðina, um tilraunaverkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Borgarholtsskóla, og finnst mjög spennandi að sjá útkomuna úr því. því. Það má segja að framhaldsfræðslukerfið hafi innleitt raunfærnimatið eftir að lögin voru sett 2010 og þar er framkvæmdin í höndum fræðsluaðila sem sækja síðan fjármagn til verkefnisins í fræðslusjóð. Á vefnum næstaskref.is er gott yfirlit um möguleika til raunfærnimats og hverjir sinna því. Samkvæmt ársskýrslu fræðslusjóðs árið 2022 greiddi hann raunfærnimat fyrir 507 einstaklinga og 60 einstaklingar stóðu sjálfir straum af kostnaðinum af því að þeir voru utan markhóps framhaldsfræðslulaganna. Þetta skiptir máli. Það eru býsna margir að nýta þessa leið. Þetta er mikilvægt verkfæri fyrir einstaklinga og atvinnulíf. Sumir bæta við sig námi en aðrir styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og atvinnulífið nýtur góðs af. Framhaldsfræðslan hefur skyldum að gegna við að leiðbeina fólki sem hefur lokið raunfærnimati. Það hefur komið fram hér einmitt í svari við fyrirspurn.

umtalsvert svigrúm til úrbóta á þessu sviði og það er mikilvægt að við vinnum þetta í sameiningu, bæði einstaka ráðuneyti en líka beint við atvinnulífið og

Virðulegi forseti. Nú langar mig að ræða við hæstv. mennta- og barnamálaráðherra um þjónustu við ungmenni sem ekki eru í námi, vinnu eða virkni, með áherslu á hlutverk framhaldsskólanna. Flest ungt fólk er í skóla og vinnur hluta úr ári, auk þess að sinna fjölbreyttu tómstundastarfi. Alltaf eru þó einstaklingar sem einhverra hluta vegna eru ekki virkir og oft er vísað til þess hóps sem NEET-hópsins eða NEET; ungt fólk yfir 16 ára sem er hvorki í námi, vinnu eða virkni. Fyrir því geta verið margvíslegar ástæður líkt og áföll, langtíma- eða skammtímaveikindi, taugaraskanir, námserfiðleikar, flutningur milli samfélaga eða eitthvað allt annað. Það skiptir miklu máli fyrir samfélagið í heild að sinna þessum einstaklingum vel með því að bjóða upp á ólíkar leiðir fyrir þessi ungmenni til að finna fjölina sína. Það er mikilvægt að það sé gert á forsendum hvers og eins einstaklings. Allir þessir einstaklingar hafa sína einstöku sögu og þurfa að fá viðbótartækifæri til þess að ná að vera virkir í samfélaginu. Þessi hópur hefur sem betur fer ekki verið stór hér á landi í samanburði við önnur lönd en við verðum samt stöðugt að vera á vaktinni til að fyrirbyggja að hann vaxi, eins og því miður hefur gerst sums staðar í löndunum í kringum okkur. Skólakerfið er auðvitað í lykilhlutverki í forvörnum og uppbyggingu seiglu. Mörgum framhaldsskólum hefur tekist vel í vinnu gegn brottfalli og náð að finna fjölbreyttar leiðir til virkni fyrir fólk sem á erfitt með að fóta sig í skóla og oft þarf að finna aðrar leiðir en nám, eins og tækifæri til að spreyta sig í vinnu, einhvers konar endurhæfingu eða aðgang að ákveðinni heilbrigðisþjónustu. Þá skiptir samstarf og samvinna í samfélaginu miklu máli, samstarf skólanna við sveitarfélög, stofnanir og fyrirtæki. Ég hef verið að velta fyrir mér í vetur hver hafi eða ætti að hafa yfirsýn og forystu í þessu verkefni og spyr í því samhengi: Hversu mörg ungmenni á aldrinum 16–18 ára stunda ekki nám? Hverjar eru skyldur framhaldsskóla við ungmenni á aldrinum 16–18 ára sem þrífast ekki í skólanum og gætu fallið undir þessa NEET-skilgreiningu? Hvaða þjónusta miðast sérstaklega að þessum hópi og er í boði á vegum stofnana ráðuneytisins eða aðila sem ráðuneytið á í samstarfi við? Og telur ráðherra þörf á breytingum á þjónustu við þennan hóp?

sé hópur sem við þurfum að gefa miklu sterkari gaum heldur en við höfum verið að gera á undanförnum árum. Ég segi þó, líkt og þingmaðurinn sagði, að það er víða unnið gríðarlega gott starf í þessu, bæði í framhaldsskólunum en líka í einstaka úrræðum og verkefnum sem fjölmargir aðilar vinna að allt í kringum landið.

Þetta jafngildir um 5% allra ungmenna á aldrinum 16–18 ára en þó er ekki hægt að segja það með vissu og einhver þeirra eru auðvitað í vinnu. En þetta eru þau sem eru ekki í námi og spurt var sérstaklega að því.

Í rannsókn sem var gerð árið 2021 kom fram að ungmenni á aldrinum 16 og 17 ára með erlendan bakgrunn, erlendan tungumála- og menningarbakgrunn, voru rúmlega tvöfalt líklegri til að vera hvorki í námi eða vinnu og eru þar af leiðandi 7,7% hópsins til samanburðar við 3,3% þeirra ungmenna sem höfðu engan erlendan bakgrunn. Þetta gefur okkur tilefni til að ætla að við séum ekki að grípa þessa nemendur nægilega vel fyrr í skólakerfinu og í samfélaginu. Ef við skoðum þessar tölur sérstaklega og veltum fyrir okkur hvað mun gerast núna til framtíðar, ef við grípum ekki fyrr inn í og betur í leikskóla- og grunnskólakerfinu,

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla ber framhaldsskólanum síðan að veita nemendum þjónustu svo nám þeirra geti orðið sem árangursríkast. Þjónustan skal taka mið af mismunandi þörfum nemenda og taka til aðgangs að upplýsingum og gögnum, umsjón, námsaðstöðu, þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir o.s.frv.

Ráðuneytið á í samstarfi við fjölda aðila sem sinna margvíslegri þjónustu við börn og ungmenni, þar með talið ungmenni sem falla undir þessa NEET-skilgreiningu. Slíkt samstarf er oft í formi styrktar- eða samstarfssamninga, t.d. við Fjölsmiðjuna og önnur slík úrræði sem oftast eru starfrækt í góðu samstarfi við framhaldsskólana.

Til að lágmarka fjölda þeirra sem falla undir NEET-skilgreininguna á hverjum tíma þarf öll vinna með börnum í gegnum skólagönguna að vera markviss, eins og hæstv. ráðherra kom inn á, en þrátt fyrir það verðum við alltaf að vera viðbúin því að atburðir verði í lífi ungmenna sem setja beinu brautina úr skorðum.

En þá skiptir máli að viðbrögð séu samhæfð. Ef nemandi hættir í skóla þarf að vera tryggt að hann eigi aðgang að öðrum úrræðum til að halda áfram að þroska sína hæfileika, byggja upp lífsleikni, þrautseigju og seiglu. Stundum gerist það á vinnumarkaðnum og þá höfum við gjarnan vísað til skóla lífsins í gegnum tíðina. Því miður er leiðin inn á vinnumarkaðinn ekki eins greið núna og hún hefur verið síðustu áratugi, m.a. vegna aukinnar sérhæfingar starfa.

verkefni eins og Tækifærið og ýmis starfsendurhæfingarúrræði. Virðulegi forseti. Það sem í mínum huga þarf að vera tryggt er að ef nemandi skilar sér ekki framhaldsskóla eða dettur út sé aðgangur að öðru viðeigandi úrræði tryggður að lágmarki til 18 ára aldurs. Ég hef velt fyrir mér þeim möguleika að fjármagn fylgi einstaklingum ef þeir hætta námi þannig að þeir geti strax leitað í önnur úrræði eða að skólarnir geti vísað þeim þangað.

Það eru nokkur atriði sem mig langar að nefna sérstaklega í þessu sambandi. Í fyrsta lagi er það rof á stuðningi sem oft verður við nemendur í viðkvæmri stöðu þegar þeir fara úr grunnskóla í framhaldsskóla. Við þurfum að bæta það hvernig upplýsingarnar og þjónustan flæða úr grunnskólunum í framhaldsskólann. Þar held ég að tækifæri séu í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu til að vera svolítið sú brú.

þá fylgir því ekki fjármagn. Við höfum verið með eyrnamerkt og erum að taka frá fjármagn sem við ætlum sérstaklega í að þróa úrræði til að grípa þennan hóp. Það er hluti af svona fjárfestingarhugsun sem við erum að hugsa í þessu efni vegna þess að fátt er arðbærara fyrir íslenskt samfélag en að ná þessum hópum, bæði fyrir þá sjálfa og lífið en líka fyrir pyngjuna í fjármálaráðuneytinu. Þetta er þungur hópur sem við getum breytt í skattgreiðendur og það eru ekki nein neikvæð umhverfisáhrif af því, bara jákvæð áhrif fyrir viðkomandi einstaklinga og þeirra fjölskyldur.

Virðulegi forseti. Þá er komið að lokafyrirspurninni í þessari fyrirspurnaseríu sem raðaðist svona sérkennilega upp hér en það getur ýmislegt gerst í störfum þingsins. Nú langar mig að ræða við hæstv. mennta- og barnamálaráðherra um öryggismál í knattspyrnu- og fjölnota íþróttahúsum landsins. Í sumum þeirra eru hættulegar slysagildrur. Þar hef ég sérstaklega í huga óvarðar járnstoðir aftan við endalínur vallanna en mögulega er fleira í þessum húsum sem þarfnast skoðunar með tilliti til öryggis notenda. Notendur húsanna, börn sem fullorðnir, sem lenda á þessum stoðum á fullri ferð eru einfaldlega í stórhættu. Í sumum knattspyrnuhúsunum hafa stoðirnar verið varðar en því miður hefur stundum þurft alvarlegt slys til þess að í slíkar framkvæmdir væri farið. Áhættan er háð fjarlægð endalínu frá vegg en líka breytileg eftir því hvort gervigras nær að veggnum eða hvort það er tartan, malbik eða eitthvert annað efni á milli. Mest er hættan þar sem malbik tekur við af gervigrasinu rétt við endalínuna og á malbikinu hefur knattspyrnufólk á fótboltaskóm litla stjórn á aðstæðum. Kostnaður við öruggari frágang er óverulegur í samhengi við byggingarkostnað, rekstrarkostnað eða hættuna á alvarlegum slysum. Ég hef í nokkur ár vakið máls á þessu í tveggja manna tali við fólk sem mér hefur fundist líklegt til að beita sér fyrir úrbótum. Það hefur ekki skilað miklu þó að margir telji úrbóta þörf en mögulega vantar skýrari viðmið fyrir mat á öryggi og fyrirmæli og lausnir til að gripið sé til nauðsynlegra úrbóta. Í fljótu bragði finn ég ekki ákvæði sem benda á þessi atriði sem lið í að tryggja öruggt umhverfi notenda. Það eru þó í gildi alls kyns reglur um öryggi notenda í íþróttamannvirkjum en annaðhvort eru göt í reglunum eða eftirfylgni óljós. Þetta viðfangsefni fellur mögulega á milli í samstarfi ráðuneyta, sveitarfélaga og íþróttahreyfingarinnar. Hæstv. forseti. Því spyr ég: Hvaða reglur gilda um frágang knattspyrnu- og fjölnota íþróttahúsa til að tryggja sem öruggasta umgjörð notenda húsanna og hver ber ábyrgð á úttekt á öryggi notenda húsanna?

Það verður nú að segjast að það er kannski ekkert eitthvað sérstaklega mikið í þeim lagaramma sem heyrir undir þann ráðherra sem hér stendur. Samkvæmt 7. gr. íþróttalaga er bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og til almenningsnota í verkahring sveitarfélaganna og sagt, „nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum“. Það er hvergi öðruvísi fyrir um mælt í lögum þannig að það eru sveitarfélögin almennt sem halda utan um þetta og bera ábyrgð á því með formlegum hætti. Það er sveitarstjórn sem veitir byggingarstyrki í flestum tilvikum til íþróttafélaga og íþróttasamtaka eftir því sem ákvarðað er í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Sums staðar er það íþróttafélag sem rekur mannvirkin. Sums staðar er það íþróttafélag jafnvel sem á mannvirkin. Sums staðar er það sveitarfélagið sem á það með beinum hætti o.s.frv. Í raun eina mannvirkið sem ríkið er með á sinni könnu er þá þjóðarhöll sem við erum að fara af stað með í samstarfi ríkis og sveitarfélaga þannig að við erum hlutaaðili í því, mannvirki sem er ætlað til alþjóðlegrar keppni. Bygging íþróttamannvirkja og þar með talið knattspyrnuhúsa, eins og þingmaðurinn spyr að hér, og fjölnota íþróttahúsa lúta formlega í dag ákvæðum laga um mannvirki sem er

vegar frágang þeirra mannvirkja sem tryggir öryggi og hver beri þá ábyrgð á úttekt á öryggi notenda í þessu sambandi. Það kann að vera að þetta verði aðeins tæknilegt sem ég ætla að fara yfir. Í byggingarreglugerð eru mannvirki flokkuð í svokallaða umgangsflokka í þeim tilgangi að skýra stjórnsýslu í mannvirkjamálum

Án þess að fara að fjölyrða um innihald reglugerðarinnar er þar að finna ákvæði um hlutverk og ábyrgð aðila, allt frá eiganda mannvirkis til þeirra aðila sem veita byggingarleyfi, þ.e. leyfisveitanda, og hafa eftirlit með uppbyggingu mannvirkisins og því að mannvirkið uppfylli skilyrði byggingarreglugerðarinnar. Þess ber að geta að leyfisveitandi getur samkvæmt reglugerðinni verið byggingarfulltrúi viðkomandi sveitarfélags eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem gefur út eða á að gefa út byggingarheimild og byggingarleyfi. Samkvæmt reglugerðinni ber eigandi mannvirkis eða byggingarstjóri ábyrgð á því að óska eftir öryggis- og lokaúttekt frá leyfisveitanda sem gefur út vottorð um að slíkar úttektir hafi farið fram. Með öðrum orðum má segja að eigandi mannvirkis beri formlega ábyrgð á því að mannvirki sé byggt samkvæmt þeim kröfum sem settar eru fram í byggingarreglugerð, að öryggis- og hollustuháttakröfur séu uppfylltar í samræmi við fyrirhugaða starfsemi en hlutverk leyfisveitanda er að votta um að þættir er varða öryggi og hollustuhætti hafi verið teknir út og þeir séu í samræmi við skilyrði laga og reglugerða. Það má því segja

kröfur inn ef við ætluðum að setja það skýrt inn. Ég held að það sé alveg tilefni til þess að taka það samtal upp við innviðaráðherra, við sveitarfélögin og við íþróttahreyfinguna hvort ástæða sé til þess að

umræður um aðbúnað sem valdið getur meiðslum. Og þó að það tengist kannski ekki þessari fyrirspurn þá voru nú bara fréttir núna í vikunni af auglýsingum á völlum sem eru að valda meiðslum og samtök íþróttamanna eru byrjuð að kalla eftir upplýsingum um þá sem hafa orðið fyrir meiðslum vegna auglýsinga sem eru á gólfi. Allt er þetta gríðarlega mikilvægt, fyrir íþróttamenn sérstaklega og börn sem eru að æfa íþróttir, að þessu sé háttað

Eftir að hafa rýnt þetta reglu- og lagaumhverfi aðeins þá beinast mínar sjónir að reglum menntamálaráðherra um öryggi í íþróttahúsum frá 2003. Þar kemur fram að hluti af innra eftirliti íþróttahúsa eru gátlistar og færslur í öryggis- og eftirlitshandbók en ýmislegt finnst mér benda til að þar vanti gátlista um öryggi aftan við endalínu valla í knattspyrnu- og fjölnota íþróttahúsum landsins, enda kemur fram þegar maður fer að rýna þessar reglur að líklega voru þær undirbúnar áður en fyrsta fjölnota húsið var tekið í notkun. Þó að þær hafi síðan ekki verið staðfestar fyrr en 2003 þá held ég að kannski eitt eða tvö af þessum húsum hafi komin í starfsemi. En í skýringum við reglurnar segir um meðferð búnaðar, með leyfi forseta: „Einnig á að vera sjálfsagður hlutur að búnaður sé ekki skilinn eftir svo nálægt leikvelli, hliðarlínum eða endalínum að iðkendum geti stafað hætta af honum.“ Þrátt fyrir þetta þá þekki ég glæný dæmi um að knattspyrnuleikir hafi farið fram á meðan laus mörk eru staðsett rétt aftan við eða hreinlega á endalínum valla. Það er einmitt margt gott í þessum reglum frá 2003 en alveg kominn tími á uppfærslu að mínu mati. Það ætti að vera öllum ljóst sem ganga um húsin að hættan er til staðar og viðbragða er þörf en ég held að við þurfum vitundarvakningu eins og hæstv. ráðherra kom inn á og hefur kannski átt sér stað núna með auglýsingar á í íþróttahúsum. Vonandi getum við farið í vitundarvakningu án þess að það þurfi fleiri óhöpp til. Þar þurfa ríki og sveitarfélög að vinna með íþróttahreyfingunni, bæði varðandi uppfærslu á reglunum og bara almenna vitundarvakningu um öryggi barna og fullorðinna.

það er að hafa áhrif. Við erum líka í umfangsmiklum aðgerðum í samstarfi við íþróttahreyfinguna og sveitarfélögin sem lýtur að aðbúnaði afreksíþróttafólks, sem lýtur að íþróttum barna og ungmenna í kringum landið með nýju svæðaskipulagi. Ég held að þetta sé sannarlega eitt af því sem þurfi síðan að taka í framhaldinu. Þetta krefst dálítillar yfirlegu, samvinnu og samstarfs á milli aðila og að loka glufunum. Ég held að að þær reglur sem vitnað er til hér, að það þurfi engu að síður líka að skoða íþróttalögin, það þurfi að skoða byggingarreglugerðina og samspilið þarna á milli samhliða vitundarvakningu. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta upp hér á Alþingi vegna þess að við viljum að það sem sameinar okkur svo mikið, hvort sem það er afreksíþróttafólkið okkar eða börnin sem fara á fótboltamót og handboltamót, fimleikamót o.s.frv., að þau séu örugg í þessu starfi.